To naravno ne znači da taj novac nije potreban javnom servisu. HRT je naš nacionalni interes i mjere koje bi mogle najugroženijim građanima ne smiju utjecati i na onako nedovoljno kvalitetan programski sadržaj naše televizije. U Europi postoji niz primjera potpunog ukidanja odredbi koje predviđaju da građani direktno plaćaju radiotelevizijsku pristojbu.